Prijedlog zakona podnijela je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Milivoj Mikulić držani tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, pred vama je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europske zajednice za jednu pod komponentu unutar komponente predpristupnog Programa IPA koja se odnosi na prekograničnu suradnju. Vlada Republike Hrvatske i komisije Europskih zajednica su u kolovozu 2007. godine, sklopile okvirni sporazum o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći okviru instrumenta predpristupne pomoći IPA kojeg je Hrvatski sabor potvrdio u listopadu te iste godine. Dana 10. prosinca 2007. Komisija europskih zajednica je odlukom usvojila Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dakle Republike Hrvatske i Crne Gore, između Republike Hrvatske i Republike Srbije, te usvojila je transnacionalnu, dakle usvojila je i ovaj program o transnacionalnom korištenju. Dakle, dva transnacionalna programa i jedan koji je nazvao "Jugoistočna Europa" i drugi koji se nazvala "Mediteran". Sukladno ovom Konačnom prijedlogu zakona koji je pred vama, dakle model financiranja je takav da je predviđeno da 85% otprilike novaca dolazi iz predpristupnog Programa IPA, da 10% novaca izdvaja za ove potrebe sami aplikant, dakle sami podnositelj prijedloga za konkretne projekte, a 5% se osigurava u državnom proračunu na poziciji Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i u tomu elementu dakle potrebno je usvajanje ovakvoga zakona. U 12. mjesecu prošle godine potpisan je dakle Sporazum o financiranju koji određuje detalje oko ovog projekta prekogranične suradnje. Dakle, kao što sam rekao ovo su postoci i ukupan iznos novaca za Jugoistočnu Europu dakle za program "Jugoistočne Europe" iznosi oko 400 tisuća eura, a za projekt "Mediteran" iznosi oko 50 tisuća eura. Još jedno malo pojašnjenje. Dakle, u programima ovakve vrste ovdje piše 2007. godina program se koristi do najkasnije treće godine nakon usvajanja od strane Europske komisije. To znači da mi ovaj novac moramo utrošiti do kraja 2010. godine. S obzirom da planiramo odmah po usvajanju ovog zakona i iduća iduća tri zakona koja su po svojoj materiji jednaki, ići u raspis natječaja. Tu nalazimo element hitnosti ovoga postupka. Evo, ja vam se zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospođa zastupnika Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Evo ovih dana izgleda da je IPA jedna od glavnih tema o kojoj raspravljamo ovdje u Saboru. Dakle, danas govorimo o drugoj komponenti IPA-e o prekograničnoj suradnji. U toj vrsti suradnje Republika Hrvatska sudjeluje već niz godina. Međutim ono što se mijenja i ono što je specifičnost upravo ovog programa o kome govorimo, ranije se ta vrsta suradnje odvijala kroz programe "Interek" postojali su a, b, c itd. unutar kojih se Hrvatska uključivala u određenim segmentima tamo gdje je to bilo moguće i gdje je to za Hrvatsku bilo korisno. U ovom novom financijskom razdoblju dakle od 2007. do 2013. godine Hrvatskoj je ponuđeno, odnosno i drugim zemljama, ali Hrvatska ima mogućnost uključiti se u dva nova programa recimo to tako da su nova, iako vrste suradnje pogotovo u ovom djelu koji se tiče Jugoistočne Europe je postojalo u okviru tzv. "Interegatribe" ranije … /Govornica se ne razumije./ … u kome su naše županije dosta intenzivno surađivale. Ono što je zaista novo je za Hrvatsku suradnja u području Mediterana. Mi smo ranije tu vrstu suradnje imali imali u okviru preko granične Jadranske suradnje. Međutim sada imamo mogućnost sudjelovati u programu koji pokriva cijeli Mediteran pa čak poneku članicu Europske unije koja nije fizički vezana za Mediteran, ali ima interes u ovome programu. Kako je državni tajnik kazao ovaj program je za sve one partnere koji sudjeluju vrijedan u dijelu jugoistočna Europa 400 tisuća eura, a u dijelu koji se tiče Mediterana 53 tisuće Područja u kojima se može surađivati dakle, prioriteti ovih programa su stvaranje i razvoj znanstvenih i tehnoloških mreža i poboljšanje regionalnih sposobnosti za istraživanje i tehnički razvoj, u području okoliša, vodno gospodarstvo, energetska učinkovitost, sprječavanje rizika i aktivnosti na zaštiti okoliša sa transnacionalnom dimenzijom. U dijelu koji se tiče dostupnosti, za bolju dostupnost i kvalitetu prometnih i telekomunikacijskih usluga i u dijelu koji se tiče urbanog razvoja, razvoj, tzv. policentričnog razvoja, na transnacionalnoj i regionalnoj i regionalnoj razini. Sam cilj ovog programa je dakle, podržati sudjelovanje partnera i zemalja kandidata sa zemljama članicama Europske unije koje pokrivaju ovi programi u zajedničkim aktivnostima transnacionalne suradnje i upoznati se dakle za nas koji smo kandidati s programima teritorijalne suradnje u okviru strukturnih fondova Europske unije. Jučer kada smo govorilo o IPA-i govorili smo u jednom dijelu i o stvaranju sposobnosti, naime, administrativnih sposobnosti u Republici Hrvatskoj vezanih za korištenje fondova. Evo upravo se ovdje radi o tome da se na ovakvim programima za jedan čitav niz aktera u Republici Hrvatskoj i to posebno na razini lokalne i regionalne zajednice da se razvijaju te sposobnosti. Naime, dio novaca koji se u okviru programa namjenjuje za ove programe upravo je namijenjen tzv. tehničkoj suradnji dakle, za rad onih koji će učiti o tome kako se pojedini programi mogu koristiti. Evo ja bih još završno rekla dakle, da je ovaj program iznimno bitan i u kontekstu toga kao uostalom i ostali programi transnacionalne suradnje jer se radi o novcima koji se koriste iz tzv. Europskog fonda za regionalni razvitak koji je jedan od strukturnih fondova i koji kada postanemo državom članicom dakle, će nuditi puno puno veća sredstva na raspolaganje. A kako smo ranije ustvrdili koliko će Hrvatska i koliko će naše osobito lokalne zajednice imati korisnosti od toga kada uđemo, ovisiti će naravno o tome koliko se dobro za ove programe pripremimo pripremimo u ovom pripremnom razdoblju. Iako se novci koji se ovdje čine ne čine velikima oni će naime poduprijeti jedan veliki niz inicijativa i utoliko je zapravo njegova vrijednost možda više nego sam financijski iznos koji stoji na raspolaganju upravo ta činjenica da će uključiti veliki broj aktera u programe i da će time zapravo omogućiti da se ta znanja koja su prijeko potrebna i dobiju na onoj razini u kojoj je potrebno. Evo upravo iz tih razloga Klub Hrvatske Demokratske Zajednice podržava donošenje ovoga zakona. Hvala lijepo. Hvala. I zaključno državni tajnik gospodin Milivoj Mikulić. **Mikulić, Milivoj** Ja vam se zahvaljujem. Zahvaljujem se na potpori. Pa dakle mislim ovo što je rečeno, dakle u izlaganju, samo bih dopunio, mislim ako smijem i ja dodati dvije rečenice, radi se o tome dakle, da stvarno financijski iznosi nisu veliki ali da se ne razumije./… konačno odobrenje i utrošti ove novce jako kompliciran, da smo mi kao ministarstvo spremni, dakle, da čekamo, velim usvajanje zakona, da smo zajednička tehnička tajništva koja su operativna, odnosno provedbena tijela za ovu materiju već pripremili, dakle, da su oni